спорни въпроси, въпроси, които са проблем на обществено недоволство, въпроси, които са основополагащи за бъдещото разглеждане на закона,

В дефицита на време се случи така, че повечето народни представители не можаха да изразят своето мнение. Заседанието беше прекратено, за да се върнем в пленарната зала. Не се стигна до съгласие по спорните текстове, още повече, че в дневния ред се обсъждаше текст, който е извън Глава първа – текст, който е много по-нататък в закона, и не се обсъждаше въобще въпросният спорен чл. 8. В края на заседанието единствено народните представители от ГЕРБ взеха свое решение. По този начин решението от тази сутрин не е осъществено и аз подновявам процедурното предложение за отлагане обсъждането на законопроекта,

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество е направено предложение за отлагане на гласуването, а това означава имплицитно за себе си и разискванията

По текста беше дебатирано достатъчно дълго, в продължение на една година. Тази глава е разглеждана в детайли и подробно. Предложили сме един-единствен подробен

Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Предлагам прегласуване на предложението на моя колега господин Николов със следните мотиви. Колеги, ние не сме постигнали съгласие по такъв изключително важен въпрос! Законопроектът би трябвало да бъде приет с национално съгласие, а да не бъде резултат само на една политическа сила. Съгласете се, че образованието, ако действително е национален приоритет за Вас, би трябвало да имаме съгласие поне по такива въпроси, по които и обществото ни алармира. В момента родителите – това, което наблюдаваме от вчера, от предишните месеци,

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатът заслужава да бъде продължен, защото чухме едно много интересно изказване на министъра, който демонстрира добра воля, добри намерения, демонстрира разбиране към проблема, и което е най-важното за нас – от Движението за права и свободи, се разграничи категорично от тезите на Партия „Атака” по този въпрос. В крайна сметка проблемът продължава да стои за нас и той ще продължава да стои, докато не намери трайно законово решение законово решение и уредба във формата, в която ние предлагаме. Уважаеми господин министър, нали знаете максимата – „Пътят към ада е постлан с добри намерения”.

липсват каквито и да е предпоставки, каквито и да е законови гаранции това право на изучаване на майчин език да бъде реално осъществено?! То съществува още в Конституцията. През всичките тези години то винаги е съществувало и в Закона за народната просвета, само че на практика учебниците

учебната програма, в учебния план не са залегнали критериите, по които трябва обективно да се оценява за всеки един клас какво ще бъде съдържанието на учебния материал в тези учебници, за да може да бъде подготвено отпечатването им. Това е проблемът. И как Вие в оставащите Ви четири месеца до края на мандата, въпреки декларираната от Вас добра воля, ще съумеете да създадете тези стандарти, тези критерии, за да може да седне екип от специалисти и да състави тези нови учебници? Ако няма гаранции в закона, че този този предмет трябва да бъде включен в учебния план, че трябва да да има държавни образователни стандарти за общообразователната подготовка и учебното съдържание, това няма да стане, както не стана досега през всичките тези години! Това е проблемът. Защо? Защото нямаше воля досега в последователните ръководства на Министерството на образованието, науката... или както се казваше през всичките тези години, за да се реализира ефективно това конституционно право. Това е отговорът, уважаеми колеги! И да се вменява тук някаква вина, уважаеми колега Исмаилов, на Движението за права и свободи, което никога не е управлявало Министерството на образованието, да се вменява отговорност на Движението за права и свободи, което никога не е управлявало Министерството на външните работи, за това, че България не е подписала Европейската конвенция за регионалните малцинствени езици, е абсолютно несъстоятелно. Винаги Движението за права и свободи – от 1990 г., до този момент, е настоявало тези демократични европейски конституционни права да бъдат спазвани ефективно, а не само декларативно. За съжаление, никога не сме срещали разбиране нито от страна на на политическите ни партньори, които са управлявали Министерството на външните работи, когато сме били участници в управлението, нито от коалиционните ни партньори, които са ръководели Министерството на образованието и науката. Затова

за да може родителите, които желаят техните деца да изучават майчин език, да се възползват от това конституционно право, да могат да го реализират на практика. За да демонстрирате това, подкрепете нашето предложение – извадете майчиния език от чл. 74, където е сложен наравно с хореографията

Бях три години в ръководството на Движението за права и свободи и там, в кухнята, видях за какво става въпрос. Оттам знам, че ако имаше воля, тези проблеми щяха да бъдат решени в интерес на хората. в момента да не съм там, да бъда изключен от партията, е точно това – поставих този проблем ребром, и поисках да се носи конкретна, лична отговорност. Това е колеги! Така че можем да поставяме този проблем още 23 години и пак да не се разреши, нали? И можем с това да правим политика. Благодаря.

си следва политиката, която дори не е политика на ДПС, а е политика на Анкара. Нещата идват отвън. като турска партия осъществява турските ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, Движението за права и свободи е партия, регистрирана по Закона за политическите партии в България. Много моля да се придържаме към формалната регистрация.

събрание? Когато ставаше дума за българския език като конституционен език, отразен в Конституцията, той беше казал: „Какво от това?”

Не го казвам! Тук обаче за какво става дума? Става дума за пълно пренебрежение относно правата на мнозинството български граждани. Излиза се с приказките на преждеговорившия за европейски стандарти и за демокрация – нищо от това не им е в главите. Целта им е малко по малко да наложат определени положения в българското общество, с което да се легитимират и според което да прокарат великотурски, имперски стремежи и да реализират

и не е ръководело Министерството на образованието. Да, голям зор – пак казвам, на техен майчин език, им е това министерство. Отдавна те се стремят към него. Първият вариант, ще напомня на депутатите от ГЕРБ, които не бяха в миналото Народно събрание и на тези, които не са били в миналото Народно събрание, първият вариант на правителството, когато то беше представено от Станишев,

за така наречения „майчин език” като задължителен, преподаван в българските училища, щеше да бъде наложен. Затова призовавам всички български партии, без значение значение какви взаимоотношения ще имаме помежду си – дали ще се караме, дърлим, критикуваме, воюваме помежду си, включително и министрите, излъчени от тези партии и министър-председателите, които ще идват и оттук нататък ще бъдат, да имаме пълен консенсус по няколко въпроса. Това е един от въпросите, по който ние – българските партии, и всячески да се стремим да не позволим на ДПС, пълзейки малко по малко, да осъществяват своята политика в България.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, искрено се надявам, че както господин министърът декларира пълно разграничаване от тезите на „Атака”, на „Атака”, така и цялата Парламентарната група на ГЕРБ, освен забавлението което ще демонстрират от подобни изказвания, няма да възприемат насериозно абсолютно несъстоятелните тези, които изказва колегата Шопов. Не знам каква памет има той, но Движението за права и свободи никога не е претендирало и не е имало никакъв план и не е имало никакъв план да има министър на образованието. Така че това са пълни, пълни фантазии. Уважаеми господин Шопов, Движението за права и свободи е българска партия, която има огромен исторически принос днес България да е член на НАТО и на Европейския съюз. И това нито Вие, нито която и да е друга подобна Вам националистическа партия ще може да отрече аргументирано. Така че оставете Движението за права и свободи – него го е имало, има го, и ще го има и след Вас.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Дълго се колебаех дали да направя реплика на господин Шопов. Но

Това е изключително слаба позиция. Нямате аргументи. Вие се опитвате тук да сатанизирате, да плашите българското общество, всички тези интелигентни хора тук, че ДПС не е българска партия. Няма да преувелича ако Ви кажа, че ДПС има един от най-сериозните приноси за демократизацията на българското общество. Ние сме дали жертви, господин Шопов, жертви за събарянето на режима на Тодор Живков и за започване на демократичните промени в страната.

когато излизате тук, да говорите отговорно, а не така, каквото Ви дойде на

Аз няма да отговарям, разбира се, на тази опашата и гнусна лъжа, която е изричана няколко пъти тук. Това просто е под достойнството ми и няма да се оправдавам. (Реплики от ДПС.) За мен по-важното е, че в репликите и на тримата, а изобщо в държанието, в поведението на ДПС в последните години винаги има доза на оправдаване.

да се изкара невинно и си приписва заслуги в целия този процес. Най-голямата заслуга на ДПС във всички тези години явно е в полза на противниците на България, защото ДПС има най-голямата заслуга до този момент, за да бъде България най-бедната страна

и го правеше целенасочено, включително и в управлението – през двата си мандата на управление, докара България до това положение, за да осъществява своите цели и задачи. За ДПС няма нищо свято

за тях. Репликите, които ми бяха направени, бяха несъществени. Те са също банални, преписват се също едни заслуги. Аз не съм горд, че България е включително и в НАТО. Ние от „Атака” го казваме: „Да, това може да е работа на ДПС, но това е също против българския национален интерес”. Така че тук става въпрос за нещо съвсем конкретно. Призовавам и от БСП да гласуват против техните предложения. БСП трябва да се чувстват горди за онова, което са направили като партия 80-те години. Да не го забравят. Това е тяхната физиономия – да не се вслушват, да не прекланят глава и да не правят мимикрии. няма да ги засили, да ги направи ... Те трябва да бъдат горди с това, което са направили 80-те години с така наречения Възродителен процес, който не е бил никакъв Възродителен процес. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, какво пише отвън на тази сграда? – „Съединението прави силата”. Това ли пише отвън? Аз

това са двете основни линии и предметите, чиято програма се утвърждава от министъра. Те затова са сложени така. Така е и в действащия закон в момента.

в разпис към закона, но предстоят стандартите. Ангажиментът, който поех – надявам се да имам още два-три месеца активно присъствие, защото след това като започнат изборите всички някак си забравят какво са казали. Предстои приемането на стандартите и ние тази тема можем да я задълбочим там и тя да гарантира това, което се иска. Но понеже ние сме български парламент, независимо от това какви партии са представени тук, аз много моля – не е написано просто като някакъв лозунг или значка, дето всеки носи – „Съединението прави силата”. Не можем да обвиняваме български граждани само заради техния етнически произход или за езика, който говорят, или за религията, която изповядват, в грехове, които нямат. Защото аз мога да кажа, че пък много етнически българи могат също да бъдат подчинени Нали така? Да припомня ли, че в годините на едно от най-големите могъщества – на Втората българска държава, ние не сме били етнически чиста държава? Самото име на столицата Царев-Търновград да Ви кажа ли какво значи? Какво е тем? Тук проф. Станилов не показа ли място, което е царя на един друг език? – Царев, Царевград, за да могат и едните, и другите, и третите да разберат къде е мястото на царя. Защото почнахме като научно жури: така започва обсъждането на закона – за названието, еди-какво си, еди-какво си. си. Ясно е, предстоят избори и всеки иска да отлепи отнякъде някакъв избирател в своя полза. Обаче има едно нещо, което е по-силно от нас. Аз съм Аз съм християнин и като цитирам Библията и Евангелието – не съм го учил, защото искам да бъда интересен. Аз вярвам в това, което пише там. Там пише много просто: „и вдъхна му в ноздрите” или в другия превод

Затова винаги подхождам към хората дори не политически. За мен, това е човешко същество, което е равно на мен по субстанция. Но да се караме сега, в ХХІ век, в българския парламент за неща, които някак си исторически успяхме да преодолеем, и да се връщаме към едни такива стари теми мисля, че не е от полза на никого. никого. Връщайки се към закона – такива са текстовете, чл. 74, от 85 до 89, който все пак гарантира блокове,

последните три години и половина съм в политиката. Ние абсолютно съвместно вървяхме, решавахме проблемите, които са в наш национален интерес. Нямаше съмнение, че така трябва да постъпим. Нямаше никакво съмнение.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Един колега каза, че искам да вляза в диалогова форма с господин Шопов – не, не е това причината. Нямам вътрешна потребност да репликирам. Неговите страх и параноя може би трябва други експерти да тълкуват, а не аз. Използвам двете изказвания на господин министъра, за да направя свое и ще го започна с похвални думи по отношение на добронамерения тон и очевидната динамика в отношението на управляващата партия към тази тема.

Първо, има редица примери, че когато се посяга на свещени, на конституционно детерминирани права винаги, дори в близката българска история, неминуемо се стига до съпротива и недоволство правопропорционални на мащабите на това посегателство. Второ, има един мотив, който допълнително подклажда напрежението, напрежението, породен от стенограмите в Комисията по образованието. В началото на месец юли министърът каза в комисията една дълбока неистина скандално прозрение, че в България няма етнически малцинства. Независимо дали е лапсус, или не е, или е имал нещо друго предвид, езикът е велик издайник. Дори като езикова грешка да се спомене това, ние веднага отиваме в полето на интерпретация на онези твърдения, които колегите от „Атака” споменават, а именно за тъждествеността между етно и еднонационалната държава. На трето място има редица декларации от учители, от родители, които издават една висока степен на напрежение по отношение на тази тема. Не на последно място, както каза колегата Казак, обидно е повтарянето в един систематичен ред на предмета „майчин език” в чл. 74, заедно с хореографията. Независимо че този въпрос касае етнически малцинства в България, ние сме – декларативно го казвам – отговорна политическа партия, и в този смисъл не искаме да превърнем проблема в етнически проблем. Трябва да търсим политическо решение при това с усилията на всички политически сили, защото всеизвестно е, че ако религията е вяра, образованието е бъдеще, то политиката е компромис. Обратното е фанатизъм. Не съм член на Комисията по образование, но въпреки това моля членовете на тази комисия и всички народни представители да не си затварят сетивата за нашите аргументи, а напротив – да ги открият да проявят и доза великодушие, ако искате, да излязат на база на това с адекватни насрещни предложения, които да балансират позициите на всички политически сили по темата. Благодаря.

благодаря за изразената готовност през оставащото от мандата време да положите усилия за такъв стандарт, но текстовете, които гласуваме и предложението, което Вие сигурно след малко ще отхвърлите, Ви забраняват да правите такъв стандарт. Четейки текстовете на закона по-нататък, в чл. 22 – „стандарт се прави само за общата подготовка”, тоест учебното съдържание е само за такива предмети, които са в раздел „А” на учебната програма. Ето защо Вие няма как да осъществите това Ваше желание да изготвите стандарт,

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! провокиран да взема отношение. В комисията се изказах на тази тема. Вчера не взех отношение за часовете по религия, но днес няма как да не говорим за майчиния език.

ще търсим ли хора, които да преподават този техен майчин език, като имаме неделно училище, в което децата могат да изучават определения език? Затова казвам: много Ви моля, това е като часовете по религия, ние ако не носим Господ в сърцето си, както и да се казва той в нашето съзнание, нищо не правим. Така е и с майчиния език. Казвал съм от тази трибуна – учил съм

не трябва да злоупотребява. Колкото до изказването на господин Хамид – стандартите ще бъдат наложени, господин Хамид. Няма как да стане без стандарти. Считам, че по тази тема трябва да продължим напред и да не се злоупотребява с нея. Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин Стоилов, ние от Движението за права и свободи никога не сме злоупотребявали с тази тема. Напротив, винаги сме били последователни и коректни, искали сме единствено и само конституционно уреденото право на изучаване на майчин език да бъде законово гарантирано, за да може ефективно да бъде упражнявано. Това е. Спекулации се правят единствено от някои колеги, които неслучайно се намират в дъното на залата. (Смях. Реплики.) Това е самата истина. За нас това е принципен въпрос. Той не е въпрос на спекулации, нито на някакви политически ежби. Това е наша последователна позиция, която ние се опитваме да наложим през всичките тези години, защото това е в унисон с европейските стандарти, с европейските договорености, с това, което Европа е постигнала като достижение в налагането на демократичните принципи и правила. За нас е обидно да се отъждествява например изучаването на майчин език с художествената самодейност, част от която е хореографията. Защо трябва да са на едно място, когато, от една страна, се касае за конституционно право, за европейско право, от друга страна, се касае наистина за художествена самодейност? Ние искаме правата на малцинствата, каквито и да са те – било то евреи, арменци, роми, да бъдат ефективно гарантирани. И за ромите се отнася същото. Защо не възприемете например, че гарантираното, ефективно изучаване на майчин език от ромите също ще ги стимулира да се приобщят към образователната ни система, ще ги накара по-редовно да посещават българското училище? Ето това също е аргумент. Благодаря.

Не знам с какво намерение препращате изучаването на майчиния език към неделните училища, но внимавайте. Внимавайте! Това са скандални твърдения, колега. Какво неделно училище? Каква препратка към изучаването на религия? Ако ние в тази зала нямаме разбирането за изучаването на майчиния език като условие за нормалното израстване на една личност, ако щете като условие за усвояване и на официалния книжовен български език, питайте специалистите, ако не ни вярвате на нас – ние няма да можем да намерим изход от тази ситуация. Господин министърът направи крачка напред и пое ангажимент, че ще реши въпроса с учебниците. Господин министър, за да се издадат нови

има стандарти само за общообразователна подготовка, а чл. 86 гласи, че общообразователната подготовка се осъществява в задължителните учебни часове. Вие отхвърляте нашето предложение майчиният език да се изучава в Раздел А – „Задължителни учебни часове”. Ето това е доказателството, че искаме задължение не за детето, а за Вас, за да можете да изпълните ангажимента си. Ако Вие сте искрени в ангажимента, че ще отпечатате учебници, вкарайте друг текст, с който да се каже, че ще разработите стандарт за учебно съдържание по майчин език. Защото досегашните текстове, разгледани в тяхната цялост – не само чл. 13, не само чл. 74, но 85-и и 86-и, не ни дават законова гаранция, че ще разработите стандарт за учебно съдържание по майчин език. Първата стъпка я направихте, направете следващата стъпка. Искаме уверения, че ще се разработи стандарт за учебно съдържание по майчин език, на базата на който ще се отпечатат учебници. По-конструктивни не можем да бъдем.

говорите изискано. По същия начин говори и господин министърът. И вижте какво става тук години наред, разни мандати, от самото начало на така наречените „демократични промени”. Тези хора са обиграни, те владеят психологията в залата, те просто си играят с думите, те са крайни, екстремални и ако остане Вашето фино говорене, включително на господин министърът, включително и на подхода от ГЕРБ, те ще стигнат до компромиси. Затова пледираха малко като и успяха даже да изкрънчат от господин министъра обещанието за учебниците. И ще вървят още повече и още по-напред. Затова ние от „Атака”, господин Стоилов, сме радикални докрай, ние сме длъжни да разобличаваме тази игра. Тя е последователна. Тук от Казак се каза: това са нашите възгледи, това са нашите виждания – те са трайни, те са десетилетни вече. Те са продиктувани отвън и не само отвън, а това е въпрос и на геостратегия. Така че не се поддавайте, това е и психологическа игра. Това е игра с Вашите умове, с Вашите честни намерения, ако щете, с Вашите демократични възгледи. Тази игра се играе на всички нива. Тук се проявява и твърдост, тук се играе и на рекет, понякога има и заплахи кога по-брутални, кога по-фини, по-елегантни, но се върви постепенно, постъпателно, малко по малко, година след година, внушават се някои неистини неистината за малцинства. В България няма малцинства и много пъти сме го казвали, защото според международните стандарти понятие „малцинство” е онази група, която е останала някъде след война на завладяна територия от противника. Но тези неща трябва да си ги изясняваме,

Госпожо председател, господин министър! Ще започна отпред-назад.

викове от залата, подмятания – ще призова още веднъж всички, тъй като обсъждаме Закона за предучилищно и училищно образование,

Колкото до стандартите, за които господин министърът каза, че трябва да се направят, аз също считам, че за всяко нещо трябва да има стандарт. Господин Местан, това което ми казахте, за неделното училище, беше към допълнение за часовете по свободно избираем предмет. Добре съм запознат, но това е също още една форма за изучаване на майчиния език. Нека да се концентрираме и да престанем на тази тема, да минем към гласуване и да продължаваме напред. Благодаря Ви.

не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.

Предложение от народния представител Лютви Местан за чл. 15: В т. 3 на чл. 15 изразът „процеса на комуникация” се заменя с израза „процеса на официална комуникация”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Огнян Стоичков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на предучилищното и училищното образование чрез: 1. обучение по образователното направление и по учебния предмет „Български език и литература”; 2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се осъществява на български език; 3. процеса на общуване в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.”

този текст урежда усвояването на българския книжовен език, тоест конкретизира в законова разпоредба конституционния текст, че изучаването и ползването на българския език е право и задължение на всички български граждани. Несъмнено това е и право, и задължение, и би трябвало да се осмисли като необходимост от всеки български гражданин, не дори само като задължение, а като необходимост. То обаче не противоречи на правото на българските граждани, за които българският език не е майчин, наред с това си задължение да осъществяват и правото да общуват и на своя си майчин език, както гласи чл. 36, ал. 2 на българската Конституция. Затова, за да е ясно, че официалната комуникация в институциите от от системата на училищното и предучилищно образование е на официалния български език да добавим „само на официалния български език”, за да стане ясно, че става въпрос за официалната комуникация в институциите от системата на предучилищното и училищно образование. За да се снемат всякакви съмнения, че текстът може да бъде тълкуван превратно и да поражда дискриминационни отношения, не би следвало да приемем предложението на вносителя, защото вносителят говори за процеса на комуникация, а не само за процеса на официална комуникация. Правим разлика между официална комуникация и комуникация въобще. Ако официалната комуникация засяга точно общуването в институциите – официалното общуване, то в системата на образованието има и неофициална комуникация. Тя може да се осъществява на майчин език. Да Ви дам един абсолютно елементарен пример.

Това дете, като влезе в класната стая, в кабинета на директора, в учителската стая, разбира се, че ще говори на официален език, но защо ще трябва да го наказваме, че е нарушило чл. 15, ал. 3, едва ли не да привикваме и родителите му, ако той в неофициалната комуникация, по време на една гоненица в междучасието или в двора на училището,

Става въпрос не за официална асимилация, а за потенциален риск от скрита асимилация, колега, колкото и да се дразните. Давам Ви пример и чакам отговор на въпроса: ако се приеме тази разпоредба, господин председател, питам собствено Вас, тези деца, които в процеса на неофициална комуникация, по време на една гоненица, било в двора на училището или в коридорите, по стъпалата на училището, разменят реплики на своя майчин език ще нарушат ли закона и ще бъдат ли санкционирани? Питам собствено Вас! Ако казвате „не” приемете предложението, което сме направили с колегите, че ограничението важи само за официалната комуникация и ще Ви повярваме. Благодаря.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпреки възгласите на недоволство за нас този въпрос е от съществено значение. От съществено значение е, защото не само, господин Местан, по време на Възродителния процес, а и в днешни дни има отделни случаи днешна България, при които се злоупотребява дори с действащия закон и се правят забележки на ученици тогава, когато помежду си в неформална обстановка, в междучасие, говорят на майчиния си език. Така че това са явления, които, въпреки че са изолирани – спорадични, единични, съществуват и днес. Именно, за да предотвратим за в бъдеще подобни неща да се случват, да се тълкува по един изопачен и краен начин изискването за задължителната употреба на българския език в системата на образованието и да води това изискване до неговите абсурдни крайности, искаме да се прецизира този текст. В противен случай някой някъде може – и наистина го правят, да злоупотреби с това. Има такива случаи! За нас това е от съществено значение, за да се гарантира елементарното право на всеки в неформална среда да комуникира и на други езици,

В еврейското училище в София – едно от най-елитните в страната, защо да не може децата еврейчета в междучасията да комуникират помежду си на техния език? Вие ще им забраните ли това, или някой ще стане и ще каже, че това е противозаконно?! За да избегнем подобни подозрения и опасения, ние държим да се прецизира, че официалната комуникация или официалното общуване, както е прецизирал текста колегата Стоичков,

Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в този текст се касае за пропуск, който господин Местан със своето предложение иска да поправи. Не става въпрос за заяждане и за връщане години назад. Приемате текст, невъзможен за изпълнение. Представете си как майка отива в детска градина, да вземе 4-годишното си дете след занятия, как това дете, при условие че още не се е научило да говори български език, ще комуникира в тази детска

Гласували 84 народни представители: за 71, против 8, въздържали се 5. Предложението е прието. овладяване и прилагане на знанията и уменията, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление „Български език и литература”; - точка 2 се изменя по следния начин: овладяване и прилагане на знанията и уменията, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка по учебния предмет „Български език и литература”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Лютви Местан: 1. В чл. 18 се създава нова т. 1: „1. овладяване на знанията и уменията и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за усвояване на българския книжовен език”. 2. В чл. 18, точки 1, 2, 3 и 4 по вносител се преномерират съответно на точки 2, 3, 4 и 5. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Огнян Стоичков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18. Усвояването на българския книжовен език се изразява в: в: 1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование по образователно направление „Български език и литература”; 2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за учебното съдържание в общообразователната подготовка по учебния предмет „Български език и литература”; 3. спазване на книжовно езиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси; 4. спазване на книжовно езиковите норми в системата на предучилищното и училищното образование при общуването на педагогическите специалисти с децата и учениците.” Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението от народните представители Имамов и Хамид, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 84 народни представители: за 7, против 70, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан, което комисията не подкрепя.

гласуваме окончателния текст на чл. 18 съгласно доклада на комисията.

Гласуваме анблок членове 19 и 20 по вносител.

ОГНЯН СТОИЧКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет „Чужд език”, по учебния предмет „Майчин език” и по учебните предмети, които се изучават на чужд език, се съставят по начин, който осигурява условия за овладяване на книжовно езиковите норми на българския език.” Гласуваме окончателната редакция на комисията за чл. 21.

Предложение от народния представител Веселин Методиев – заглавието на Раздел ІV да се измени така: „Право на образование, предучилищно и училищно образование”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV. Тъй като дискусиите по наименованието бяха преди почивката, сега ще гласуваме направо текстовете.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Отколешна ценност за българина е образованието на потомството и днешното обсъждане е отпратка на огромната грижа и отговорност за поколенията след нас. Ние сме задължени пред тях в Закона за предучилищното и училищното образование да заложим нова образователна философия, съответстваща на българската традиция, в съчетание с доказани европейски модели. Съвремието ни носи динамика, същност и смисъл на състезаващи се възгледи, идеи и платформи. Този темп на развитие и усъвършенстване трябва да ни изведе от наслагванията на 90 те години на миналия век, когато престанахме да вярваме в бъдещето и се обърнахме към миналото, превърнахме го в индустрия на носталгията, започнахме да го величаем и това ни поведение предопредели в голяма степен застой, от който трябва да излезе обществото като цяло и образователната ни система в частност. Резултатността на образователните институции и процесите на обучение и възпитание, които произвеждат, трябва да се съизмерва със световната динамика на мобилността и комуникациите, процесите на социалното преструктуриране и размаха на икономическия темп. В този състезаващ се свят степента на образованост ще има все по-решаваща роля за личностното развитие и това на обществото. Искам да вярвам, че ние завинаги ще излезем от примирения житейски път и в това състезание ще сме не само участници, поради което приемам за правдиво и логично да се въведе по-продължително задължително предучилищно образование, тоест от 4-годишна възраст. Не само заради Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението след 2020 г., а главно изхождайки от целта на предучилищното образование да изгради представи за света у детето, които да поставят основите за последващо учене, както и да съдейства за езиковото, социалното и емоционалното му развитие. Всеизвестно е, че в днешно време детето е функция не само на семейството. Множество силни външни въздействия го формират и развиват. В такава среда позитивите са на страната на задължителното продължително предучилищно образование като инструмент за осмисляне значимостта и благополучието на всеки човек, оттам – за развитието и просперитета на цялата нация и държавата. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин Андонов, понеже на извънредното заседание на Постоянната комисия днес имаше едно изказване от управляващите от ГЕРБ, че понятието „задължително”, в случая – прилагателното „задължително”, не се отнася до родителите, децата и учениците, а се отнася до държавата, която трябва да осигури условия, а пък те ще преценят дали да го използват (там беше предложена една особена форма на предучилищно образование почасова и самостоятелна, която щяла да помогне за социализацията на децата), моят въпрос към Вас е: как ще се реализира Вашата теза, цитирам, че „Резултатите на образователните институции и процесите, които произвеждат, се съпоставят по-добре със световните комуникационни тенденции” в тази форма на почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование? Смятате ли, че ако в заглавието на Раздел ІV е записано „задължително предучилищно и училищно образование”, то е задължително само за държавата, а не е задължително за родителите, децата и учениците? Благодаря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 аз Ви поздравявам за доброто изказване и за начина, по който го поднесохте на народните представители. Без никакъв сарказъм искам да заявя, че изцяло Ви подкрепям. Ние сме постигнали пълно съгласие, че предучилищното образование трябва да е от 4 години. Но с Вас не можем да се разберем дали да предоставим на родителите преценката, или не.

някои цифри. В заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 г.) очакваният минимум към страните – членки на Европейския съюз, до 2020 г. е да бъдат обхванати най-малко 95% от децата на възраст между 4 години и започването на задължително начално образование. По този показател България към момента се нарежда сред последните страни в Европейския съюз със 79,2%. Ще ми се да настигнем челниците в тази класация, които са: Франция – 100%, Белгия – 99,1%, Холандия – 99,6%, Италия – 97,1%, Испания – 99,4%, Дания – 98,1%. Те вече са достигнали и надвишили очакваните стойности. Възрастта за започване на училище в по-голямата част, както и вчера говорихме, от страните в Европа е 6 години, в някои страни, като Великобритания и Малта, е 5 години, а в Ирландия – дори 4 години. Докладите от международното изследване на уменията за четене на учениците от четвърти клас от 2001 г. и 2006 г. показват, че българчетата, които са посещавали детска градина две, три или повече години, имат по-добри постижения, отколкото децата били в детска градина една година или за по-кратко време. През 2005 г. разликата между българските четвъртокласници, които са посещавали по-дълго детска градина, и техните връстници, които не са посещавали градина, е 18 точки, а през 2006 г. нараства двойно до 35 точки. Анализите на нашето министерство показват, че с всяка изминала година детската градина има все по-голяма и важна роля за грамотността на българските ученици. Благодаря за вниманието.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

От двудневните дебати и приетите десетина-петнадесет члена стана ясно, че обявеният обществен консенсус и подкрепа на този законопроект не съществува. Няма консенсус, нито подкрепа, единствено волята на управляващите от ГЕРБ да наложат своя начин на разбиране за образованието в страната. Проведеното в почивката на Народното събрание извънредно заседание на комисията показа точно това – един фарс, с който се опитахте, изменяйки далеч назад чл. 65, да направите козметична поправка, за да избегнете скандала, който съществува. Скандалът е, че Вие се опитвате и искате да наложите, въпреки волята на родителите, въпреки волята на родителските организации, на образователни организации, задължителна форма на подготовка подготовка и обучение на четиригодишните деца. Страшното тук е не това, че въвеждате задължителната форма – не само това, а че държавата няма готовност и не може да поеме изпълнението на тази императивна форма, която Вие вменявате на българските граждани. Тук, в залата, от едно или друго изказване се вижда как Вие се измъквате точно от този момент – че нямало било да се изпълнява, че ще влезе в бъдеще, че, виждате ли, само еди-колко си процента от децата щели да го изпълнят. Не може да се залага една норма в закона, която по презумпция се знае, че не може да бъде изпълнена, още повече когато тази норма вменява задължение, а съответно предполага и санкции – санкции под формата на глоби. Естествено аз не се обръщам към политическата логика на Парламентарната група на ГЕРБ. По-скоро искам да се обърна към политическия инстинкт за оцеляване на групата защото това поведение доведе до там Вие да сте вече под 20% обществено одобрение. Тръгвайки така – на инат, не само срещу опозицията, но въобще срещу българските граждани, Вие оставате сами срещу българския народ, а в крайна сметка във Вашите изказвания личи именно страхът от това, че въвеждате тази императивна норма, която не може да бъде изпълнена. Чудя се защо политическият инат, който демонстрирате, и политическата арогантност надделяват дори над политическия Ви инстинкт?! Преди малко чух едно изказване от господин министъра, който призоваваше ... логиката на девиза, който стои на Народното събрание – че „Съединението прави силата”. Само че аз от самото начало на управлението на ГЕРБ забелязвам точно обратната политика всяко едно Ваше законодателно действие, всяко едно Ваше процесуално действие води точно до това: не до съединение, което да прави силата (шум и реплики от

В момента с този текст Вие отново противопоставяте – противопоставяте едни на други.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Много кратка ще бъда. Не очаквам дуплика на цитата, който ще направя. Господин Терзийски, към Вас следното изречение, цитат: „Законът – розов балон, пълен с вмирисана газ”. Колеги, това е човек, който претендира да владее риторика, да има изказ, да може да представи някаква теза. Извинявайте, това е просто подигравка с Българския парламент. Нямам думи!

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, колеги! Господин Терзийски, по принцип съм съгласна с изказването Ви, но има един въпрос, който бих искала да уточните. Това е: никъде в текста не се коментира какво означава задължително предучилищно образование. Единственото нещо, което се разбира, очаквах, че ще го коментирате, е понятието „педагогическо взаимодействие”, което, ако направим анкета, ще се окаже, че никой не знае за какво става дума. Така че бихте ли уточнили какво се разбира под задължително предучилищно образование? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Господин Терзийски, говорите за арогантност, за разпадане на групата, говорите за социология, говорите и за бъдещи избори. Искам да Ви задам само един въпрос. Вие от коя група влязохте и къде сте сега? В кой край на залата се намирате?

Благодаря, госпожо председател. Благодаря за направените реплики. Уважаема госпожо Дукова, когато се опитвате да ме превърнете в класик и да ме цитирате, моля цитирайте ме

Казах, че не само това Ваше предложение – Вие сигурно сте го приели лично, макар че се отнася и лично за Вас, казах, че не просто само Вашето предложение, а като цяло законът прилича на розов балон, който е пълен с вмирисан газ и ще стане страшно, когато се спука, защото така ще се развони, че ще объркате цялата система на образованието в България. Моля Ви, когато ме цитирате, довършвайте цитатите, след като наистина сте решили да ме превърнете в класик. Не това е важното, аз не претендирам за това. Наистина страшно ще бъде, когато законът влезе в сила. Явно Вие на инат ще го приемете. Не приехте добрия и изгоден вариант, който Ви се предлагаше – да отложите разискванията по закона, да го върнете в комисията и наистина да бъдат отстранени толкова толкова многото спорни текстове, които нарушават обществения консенсус и които в крайна сметка след това ще бъдат препъникамъка, заради който този закон няма да проработи. Като става въпрос за уважаващи себе си хора, пак искам да попитам народните представители от ГЕРБ: може ли уважаващ себе си човек да приеме собствения му лидер да го нарича фикус, безделник? Когато отправяте нападки за това, което не Ви харесва да чувате, все пак замислете се и какво е общото поведение на мнозинството в парламента? На репликата на госпожа Добрева искам да отговоря – не съм бил в работната група на законодателите по този законопроект, и не искам аз да обяснявам какво представлява задължителното предучилищно образование. Все пак имам представа от мнението психолози и детски педагози, които казват, че подобна форма при тези условия, при липсата на условия, при липсата на подготовка и на осигурени от страна на държавата възможности за реализация на тази розова инициатива – опасна,

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! За някои вероятно ще звучи като повторение, защото за стенографския протокол не мога да не споделя онова, което вече изразих като отношение по този параграф и по този раздел от Закона за предучилищното и училищното образование в парламентарната комисия. Ще повторя тезата, че за нас необходимостта от възможно най-ранно обхващане на децата във формите на предучилищно образование е безспорна необходимост и то не само от гледна точка на успеваемостта впоследствие, а най-вече с оглед на преодоляването на риска от ранно отпадане на децата от училищното образование.

децата, които отпадат от училище, основният контингент е след пети клас, какъв какъв процент от тях не са посещавали детска градина? И какъв процент от посещавалите детска градина деца отпадат впоследствие от училище? Данните са шокиращи изключително малко на брой деца, преминали през детската градина, отпадат впоследствие от училище. Основната причина за ранно отпадане не е само социалният статус на семействата. Една от причините е, че детето постъпва в първи клас без необходимия минимум образователни навици, социални умения и, забележете, при рисковите групи – без усвоен официален български език. Това е в основата на ранното отпадане. В този смисъл ние имаме позитивно отношение към идеята за обхващане на четиригодишните деца в предучилищното образование. Господин министър, ще имам молба да се вслушате във всички бележки, аргументи, които направиха и моите колеги. Поставете се на мястото на родител в махала от Родопите, по-конкретно в Кърджали, в която махала има само три деца, на които им предстои да навършат четири години през съответната година. В тази махала няма детска градина. Родителят е длъжен да осигури записването на детето във форма на предучилищно образование. Къде да направи това? Единственият шанс е транспортът. Кой родител ще се съгласи четиригодишното му дете да пътува с автобус до друго населено място, дори да е на 5 км, а нерядко е на 20 Трябва да имаме отговор на този въпрос. И ние не просто го поставяме като политическа теза, имаме конкретно предложение. Поискахме мнозинството да подкрепи предложение за нарочна национална програма за доизграждане на детски градини в населени места, в които все още няма, и в квартали. Не за три, има цели квартали, вземете Сливен например. Има цели квартали, в които няма достатъчно места в детските градини. Аз питам: защо се въздържате от подкрепа на тази национална програма? Тя не може да бъде отговорност само на общините. Най-често нуждата е най-голяма в общини, които нямат собствени ресурси. Затова ще продължаваме да настояваме за финансиране на нарочна национална програма за изграждане на необходимата инфраструктура, за да може това задължение да се реализира. Дотогава Вие направихте, имате развитие в предложението си, неслучайно беше и извънредното заседание на комисията днес, да предложите и някои по-неинституционализирани, специфични форми на реализиране на това задължение под формата на почасова заетост, самостоятелна работа. Само че, ако тези трима родители в селото „Хикс” ще се организират, аз поставям въпроса: те ще получат ли съответното финансиране? Би трябвало да получат това финансиране и молбата ми е, за да не виси този нов текст, който беше обсъден на извънредното заседание, да разгърнете тези текстове с други, които да създадат сигурност у родителите, че не само ще имат задължението, но ще са създадени условията да реализират това свое задължение. И най-вече искаме гаранции за финансирането и на алтернативните форми за предучилищно образование. Благодаря. Няма. За изказване – господин Стоичков. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Ще бъде кратък – 30 секунди. Има такава национална програма. Параграф 20, ал. 3 от Преходните разпоредби задължава Министерския съвет да изработи и приеме Национална програма 2014-2017 г. за разкриване на нови места в детските градини и училищата за предучилищната и училищната подготовка и образование. Споделям тезата на колегата Местан. Това действително е амбициозна задача, свързана с финансиране, с инфраструктура, с транспорт. Така или иначе, правителството предлага механизъм, който ще осигури разработването на програма и тази мярка – задължителната предучилищна подготовка, ще влезе в сила 2016 2017 г., тоест след 4 години.

подкрепям идеята за предучилищната подготовка. Имаме нужда от нея с оглед социализация, с оглед подготовката на децата за първи клас, защото преждеговорившият беше прекалено мек в изказа си. Аз съм съгласен с него по същество. Някои от нашите български деца буквално идват от джунглата. Извинявам се за израза, но идват изключително неподготвени в първи клас. Те не умеят, не знаят български език, нямат елементарни социални умения и навици, да не говорим за знания. Така че от предучилищната подготовка нашата образователна система има нужда. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Според мен целият проблем се върти около 4-годишната възраст – дали да е задължително или да не е задължително, както сме формулирали задължителното предучилищно образование. Вярно е, има специалисти, които твърдят, че този термин не обхваща само посещението на детска градина. Ние тук говорим

в семейството не може да получи нужните знания, да се социализира, да комуникира и едва ли не ще изостане в умственото си развитие от другите деца, които посещават детска градина. Това го казват и родители, и лекари, и лекари, и Българската православна църква. Това противостои точно на традицията, защото винаги сме твърдели, че семейството е градивната единица на съвременното общество.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Радославов, уважаеми господин министър, колеги! Господин Радославов, Вие ме притеснихте с Вашето изказване. Ако имате информация, че се готви идеологическо обучение в детските градини, моля да го споделите с пленарната зала. Това е много притеснителна информация. Смятам, че в момента обсъждаме вариант, при който децата наистина ще могат да бъдат обхванати от много ранна детска възраст в нормалната учебна подготовка, за да придобият едни навици. Само преди малко го каза господин Лютви Местан от тази трибуна. Разберете, че ние особено в селските райони имаме огромен брой деца, които имат проблем с усвояването на българския език, защото в нормалната им житейска среда не се говори на български език. Има друг проблем, който след това довежда тези деца да отпаднат от училище. Моята реплика е: нека да направим разграничаване между създаването на навици за учене у децата от много ранна възраст и възможността да им бъдат промивани мозъците. Ако някой има такава информация, нека да го сподели от тази трибуна. Мисля, че Народното събрание ще вземе категорично активна позиция срещу такъв процес на срещу такъв процес на идеологизация в образованието, било и в такава ранна възраст. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Господин Радославов, неточен е примерът, който Вие давате с Франция. Той е неточен и за много европейски страни, които преди малко тук бяха прочетени по какъв ли не повод. Той щеше да е верен, ако ние като законодател бяхме приели, че става въпрос за предучилищна подготовка и възпитание. Не искам да се връщам към Вашите идеологически отклонения.

където е написано какво е предучилищно образование и където в чл. 69 ще видите, че тук вече говорим за образователен процес на 4-годишни, и то по учебни програми, утвърдени от министъра, без това да е етап и степен от образованието. Ако е детска градина, то може държавата да го осъществява много по-рано, но когато ти ги вкарваш съгласно чл. 54 в градина или в училище,

Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Господин Чукарски, не не мога да кажа, че имам точно такава информация, както Вие задавате въпроса за идеологизация, но по пътя на логиката си мисля, че след като вкарахме в учебник по история,

на разделението на властите, ако щете, и в човешките взаимоотношения и току със смяната на едно управление с друго се връщаме години назад. Защото е безспорно, няма какво да се лъжем, че в момента каквото каже министър-председателят, това изпълнява и Парламентарната група на ГЕРБ.

Действително е така, в Глава пета се вижда, че не става въпрос за предучилищна подготовка, а за образователен процес. Мен точно това ме притеснява, че не може на четири години, дори с всички доводи, че има известни категории категории от българското население, на които децата нямали възможност в тези четири години да достигнат това ниво като другите деца и затова отпадали от училище. Причините са толкова комплексни, че не вярвам, че само това е причината. Аз смятам, че трябва да се промени тук и заглавието, да си остане „Предучилищна подготовка” и въпреки това защитавам тезата, че даже и само за детска градина да е, трябва да се даде право на родителите да преценят или да се направят критерии. Ако дадени родители отговарят и могат да отговорят на определени критерии, че сами могат да подготвят детето, без да ходи примерно в детска градина, от този екзистенц-минимум, който се приема от законодателя, че трябва да знае, гарантират го писмено, хората си имат възможности, защо да им се отнеме това право? право? Помислете и върху това! Ще се сложат някои критерии и които родители могат да отговорят на тях, да преценят дали да го пращат задължително или не. Тоест да го пращат в зависимост от възможностите, които имат. Това е нормалното разсъждение, това е демократичния

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7: „Чл. 7. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот. (2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование”. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 7 в редакцията му по доклада на комисията.

в чл. 8, ал. 1 се изменя по следния начин: „(1) По преценка на родителите, предучилищното образование може да започне от учебната година, която е с начало в годината на навършване на четиригодишна възраст на детето”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8. Този законопроект има една тенденция, която е характерна за изключително много текстове в закона. Това е тенденцията на елиминиране на родителите като преки участници в учебния процес. Този член е едно от доказателствата за тази неблагоприятна тенденция в закона. Нека се върнем на думата. Точно в този член става дума за това дали четиригодишните трябва да тръгнат на предучилищно обучение или не трябва. Естествено, че ние сме „за” предучилищното обучение, но даваме възможност тук родителите да кажат, да преценят дали тяхното четиригодишно дете може да започне една година по-рано или през тази година те да проведат определени действия, свързани с неговата подготовка, и когато навърши пет години чак тогава да тръгне в съответните форми на предучилищно обучение. Още повече, ако погледнете ал. 3 на чл. 8, там се дава право на родителите да преценяват дали техният ученик да тръгне на училище на седем или Би било логично да се търси отговор на въпроса: защо ние даваме тази възможност на родителите да преценяват дали тяхното дете да тръгне на шест или седем години? А когато става дума за предучилищно обучение, императивно, задължително елиминираме родителите от тази възможност да преценят дали тяхното дете трябва да започне обучението си на четири години. По този начин, уважаеми дами и господа, се ограничава силно възможността родителското тяло да окаже влияние върху социализацията на детето – нещо, от което то силно се нуждае на тази възраст. Изпуска се един много важен, фундаментален принцип в този законопроект – едва ли има друг субект на възпитателния процес, който да желае по-високо образование на своето дете от родителя. Може учителят да е невероятен, може невероятен, може да е най-добрият в страната и в света, той със сигурност не е по-добър от гледна точка на добронамереността, доброжеланието на родителите децата да имат добро възпитание. Трябва да им гласуваме доверие. Това доверие трябва да даде възможност на родителите да участват по-активно в учебния процес. По-нататък ще видим – има и други текстове, следващи форми и степени на обучение, където родителите са изолирани от вземане на важни решения за учебния процес. Благодаря

въртяха, сукаха и стигнаха до подобно предложение. Това предложение с колегата Имамов сме внесли в срока между първо и второ четене.

е предложението на колегите от ГЕРБ. В крайна сметка постигнахме съгласие и всички сме съгласни да предоставим тази преценка на родителите. Защо трябваше да правим това нещо, вместо да подкрепим нашето предложение? – Само защото е предложение на опозицията?

Чрез абсолютно императивна норма този текст лишава родителите от права. Всякакви последващи текстове за индивидуална форма ще бъдат в грубо противоречие с този императивен текст. Моля Ви да подкрепите предложеното от нас. Благодаря. Реплики? Няма. Господин Ивелин Николов – за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да започна изказването си с декларацията: смятам, че наистина е задължително да има предучилищна подготовка и възпитание на децата

Първият проблем е превръщането на предучилищната подготовка и възпитание на децата в предучилищно „образование”. Това нещо вчера го дебатирахме и няма как да бъде отречено, тъй като текстът на чл. 8 не може да се разглежда без да се погледне цялата Глава пета и текстовете от чл. 53 до чл. 69. Стана дума, че чл. 54 записва, че предучилищното образование, освен детска градина, може да се извърши в училище.

става въпрос за учебни години, което не е типично за детските градини. Член 65, във връзка с чл. 66, обяснява какви са формите на обучение и тук идва проблемът с днешната поправка на комисията 65. Освен целодневната и полудневна организация в този текст днес се предлага и часова, и индивидуална организация на педагогическото взаимодействие. Как и по какъв начин това се връзва със следващия чл. 66, когато се записва какво може да се случва в общинските детски градини, държавните детски градини и утре или в сряда – на следващото извънредно заседание на комисията, се съберем да обсъждаме пък чл. 66, който императивно регламентира какво се случва в общинските и държавните детски градини и поставеното в чл. 65 го няма?

които са типични за училищното образование и не става въпрос за детска градина, и с чл. 69, където става въпрос за учебни програми. Тук говорим вече за учебни програми при четиригодишни. Не искам да се връщам за казаното за „Киндергарден”. Вторият проблем, който създава текстът, е проблемът, който се дискутира вече два дни, за ролята на родителя при отглеждането и възпитанието на децата.

Тук сигурно е моментът да видим какво се случва, да погледаме чл. 8 кумулативно с поправката на чл. 65, който комисията прие днес. Аз твърдя, че тази поправка не решава проблема, а създава два нови проблема. Първият нов проблем е, че вкарва две нови форми на предучилищно образование, които не е ясно как, кой и къде ще провежда, и те противоречат на идеята за предварителна социализация на децата преди да влязат в училище.

Означава ли това, ако четиригодишно дете влезе почасово в училищното образование, то така ще си кара до седемгодишно, когато ще отиде в първи клас? С какви компетентности ще отиде, защото се променя задължителният характер на сега съществуващата предучилищна подготовка? Изводът ми е: има опасност с този текст в чл. 8 и чл. 65 да съсипем една добре действаща в момента система. Знаете, за добро или за лошо, спорове за петгодишните имаше, но тръгна. Не са обхванати и 20% от децата, но има „задължително” при петгодишните. Сега, с промените в чл. 65 това „задължително” при пет- и шестгодишните на практика отпада, защото те могат да си ходят индивидуално и почасово някъде на предучилищно

Няма. Други народни представители? Господин Методиев. Обаче, часът е 14,00. Времето определено за пленарно заседание

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на девет въпроса от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова – три въпроса, Михаил Миков, Захари Георгиев, Бойко Великов, Румен Петков Петков и Кирил Добрев, и Лъчезар Тошев и на две питания от народния представител Димчо Михалевски. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 31 въпроса от народните представители Петър Димитров, Деница Гаджева – два въпроса, Цветан Сичанов, Димитър Горов – два въпроса, Добрин Данев – три въпроса, Евгений Желев, Иван Николаев Иванов, Димитър Карбов и Валентин Николов, Станислав Станилов, Любомир Владимиров, Димчо Михалевски, Михаил Миков, Ваньо Шарков, Румен Такоров – два въпроса, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов – общ въпрос, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски – общ въпрос, Ангел Найденов, Емил Гущеров и Кирил Калфин – общ въпрос, Кирил Добрев и Драгомир Стойнев – общ въпрос, Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев – два въпроса, Милена Христова – два въпроса, Антон Кутев, и Захари Георгиев, и на три питания от народните представители Димчо Михалевски – две от тях, и Антон Кутев и Димчо Михалевски – трето общо питане. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на въпрос от народния представител Иван Костов. 5. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова, Захари Георгиев Милена Христова и на питане от народния представител Емилия Масларова. 6. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народите представители Атанас Мерджанов, и Ваня Добрева. 7. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Лъчезар Тошев, и Ваня Добрева и на питане от народния представител Димчо Михалевски. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Ивелин Николов. 9. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на три въпроса от народните представители Неджми Али, и Георги Божинов – два въпроса, четири питания от народните представители Димчо Михалевски – две питания, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, и Корнелия Нинова. 10. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 14 въпроса от народните представители Георги Божинов – осем въпроса, Димчо Михалевски – два въпроса,

министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на четири въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Петър Мутафчиев – два въпроса, и Валентин Николов, на питане от народния представител Димчо Михалевски и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; министърът на здравеопазването Десислава Атанасова – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Николов; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски – два въпроса, и Пенко Атанасов – два въпроса;

Поради отсъствие от страната, в заседанието за Парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на правосъдието Диана Ковачева, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Утре редовно пленарно заседание – 9,00 часа. Продължаваме със законодателна дейност – второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Закривам пленарното заседание.